Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! „На свое извънредно заседание, проведено на 19 януари 2014 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 302-01-53, внесен от Министерския съвет на 19 декември 2013 г. В заседанието на комисията взеха участие народните представители: Христо Монов – председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, проф. Румен Гечев – заместник-председател на Комисията по икономическата политика и туризъм, Жара Георгиева Георгиева – член на Комисията по труда и социалната политика, Кирчо Атанасов, Иван Кръстев – заместник-министър на образованието и науката. Законопроектът беше представен от Иван Кръстев – заместник-министър на образованието и науката. Господин Кръстев подчерта, че изменението и допълнението на Закона за признаване на професионални квалификации произтича от факта на приемане на Република Хърватия за пълноправен член на Европейския съюз, считано от 1 юли 2013 г. Със законопроекта се цели въвеждане в българското законодателство на направените промени с Директива 2013/25/ЕС и чл. 49 от Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации поради присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз. Предложените изменения и допълнения уреждат въпроса за признаването на удостоверения за професионална квалификация и свидетелства за правоспособност на архитекти,

„въздържали се”, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 302-01-53,

На заседание, проведено на 15 януари 2014 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, Целта на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации е да въведе в българското законодателство Директива 2013/25/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги поради присъединяването на Република Хърватия, както и цялостно да се уреди въпросът с въвеждането в Закона за признаване на професионални квалификации на датите на присъединяване на всички държави членки, присъединили се към Европейския съюз след Република България. На първо място, законопроектът чрез изменения в чл. 72, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации урежда въпроса за признаването на удостоверения за професионална квалификация и свидетелства за правоспособност на архитекти, издадени от националните компетентни органи на държавите, присъединили се към Европейския съюз след Република България. На второ място, законопроектът въвежда в българското законодателство направените с Директива 2013/25/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. за за адаптиране на някои директиви в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги поради присъединяване на Република Хърватия промени в чл. 49 от Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации. На основата на горното може да се направи изводът, че Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации хармонизира българското законодателство в тази област с европейското след приемането на Република Хърватия в Европейския съюз. В резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 16 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 302-01-53,

От името на вносителя има ли желаещи да вземат участие в разискванията?

внесен от Емил Костадинов и група народни представители

„ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър № 354-01-87 от 28 ноември 2013г., внесен от Емил Костадинов и група народни представители На редовно заседание, проведено на 11 декември 2013 г., Комисията по инвестиционно проектиране обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър № 354-01-87, внесен от Емил Костадинов и група народни представители. На заседанието присъстваха представители на Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на околната среда и водите, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Агенция „Пътна инфраструктура”, както и представители на Камарата на строителите в България, Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, Съюзът на архитектите в България. Положителни становища по законопроекта са представили Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Асоциацията на геодезическите фирми, Камарата на инженерите по геодезия и Камарата на архитектите в България. Законопроектът бе представен от Емил Костадинов, който изясни, че основната цел е да се усъвършенства нормативната уредба при усъвършенстване на дейностите по създаване, одобряване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, облекчаване обслужването на физическите и юридическите лица с данни от кадастъра. Не на последно място целта е да се осигури защита срещу бюрократизирането на процеса и прилагането на корупционни практики. Взети са под внимание и са доразвити текстове от неприети предходни законопроекти. Предлаганите промени са отражение на практическия опит при прилагането на закона. Законопроектът е обсъден на работни срещи с представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Камарата на инженерите по геодезия, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Асоциацията на геодезическите фирми, експерти в областта на кадастъра, на Министерството на правосъдието, на съдиите по вписванията и други. Законопроектът предвижда отпадане на дискриминационната практика, относно националността на физическите и юридически лица, доставчици на услуги, свързани с кадастъра и имотния регистър, и изпълнение на Директива 2006/123/ЕО. Създава се възможност дейностите по кадастъра да бъдат изпълнявани и от физически лица, които са граждани на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Предвижда се правоспособното лице да бъде и физическо лице без да се изисква то да бъде регистрирано по Търговския закон. Въвеждат се ред и условия за създаване, поддържане и одобряване на специализирани карти за устройствено планиране. Специализираните карти ще съдържат и информация за елементите на техническата инфраструктура и благоустройството, за водните площи и течения и др. в урбанизираните територии. Целта е да се постигне едновременното им изработване с кадастралната карта, което ще доведе до значителни икономии на финансови средства. Предлагат се промени, които облекчават режима на създаване, одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри. Значително се съкращават сроковете и се намалява възможността от допустими грешки. Цел на промените е и намаляване на бюрократичността и по-бързо обслужване на собствениците независимо от местонахождението на седалището на службите по геодезия, картография и кадастър. Определени са случаите, в които измененията се извършват без заповед, отпада изискването за издаване на акт за непълнота и грешки. Създадена е възможност за безвъзмездно получаване на данни от Агенцията по геодезия картография и кадастър чрез информационната система. Регламентирани са принципи при оцифряване на действащите подробни устройствени планове. С предлаганите промени са въведени и следните подобрения: - обект на кадастъра да бъдат и съоръженията на техническата инфраструктура, в които има самостоятелен обект, както и самите самостоятелни обекти; попълване на кадастралните карти с данни за сервитути, право на преминаване, охранителни зони и др. ограничения; - регламентация на случаите на безвъзмездно получаване на данни на ведомства и общини, необходими за изпълнение на правомощията им, определени със закон; създадената възможност нотариусите, използвайки информационната система на кадастъра, да получават официални документи чрез отдалечен достъп. Значително са завишени санкциите при неизпълнение на задълженията по този закон главно от длъжностните лица. За синхронизиране на законопроекта с разпоредбите в други закони са предложени изменения и допълнения. При представянето на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър Емил Костадинов заяви, че предложените промени, отнасящи се до правоспособността, предвидени в Закона за геодезията и картографията, следва да отпаднат, тъй като са извън обхвата на законопроекта. В хода на дискусията народните представители изразиха мнения и предложения между двете гласувания да бъдат прецизирани текстове с оглед яснота на някои от разпоредбите. В резултат на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по инвестиционно проектиране с 9 гласа „за”,

На свое редовно заседание, проведено на 15 януари 2014 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър № 354-01-87, внесен от Емил Костадинов и група народни представители. Законопроектът бе представен от народния представител Емил Костадинов. Предложените изменения и допълнения целят усъвършенстване на нормативната уредба при осъществяване на дейностите по създаване, одобряване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и облекчаване обслужването на физическите и юридическите лица с данни от кадастъра. В резултат на проведените разисквания, Комисията по вътрешна без „против” и 8 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър № 354-01-87,

№ 354-01-87, внесен от Емил Страхилов Костадинов и група народни представители на 28 ноември 2013 г. Целта на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР) е да се усъвършенства нормативната уредба при осъществяване на дейностите по създаване, одобряване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и облекчаване на обслужването на физическите и юридическите лица с данни от кадастъра и защита срещу бюрократизирането на процеса и прилагането на корупционни практики. От гледна точка на съответствието с европейското законодателство основна цел на законопроекта е прекратяването на дискриминационната практика, относно националността на физическите и юридическите лица, доставчици на услуги свързани с кадастъра и имотния регистър, която противоречи на разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар. С промените в чл. 16 и чл. 17 се създава възможност: - дейностите по кадастъра да бъдат изпълнявани и от граждани на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна на Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; правоспособното лице може да бъде и физическо лице без да се изисква то да бъде регистрирано като търговец по Търговския закон. В резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 11 гласа „за” и 3 гласа „въздържали се” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър № 354-01-87, внесен от Емил Страхилов Костадинов и група народни представители на 28 ноември 2013 г.” Благодаря Ви.

Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, представям Ви „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър № 354-01-87, внесен от Емил Страхилов Костадинов и група народни представители На свое заседание, проведено на 29 януари 2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър № 354-01-87, внесен от Емил Страхилов Костадинов и група народни представители. На заседанието присъстваха от Министерство на правосъдието госпожа Сабрие Сапунджиева – заместник-министър, и други гости. Пред Комисията по правни въпроси бяха представени мотивите на законопроекта. Същият обхваща частта „Кадастър“ на Закона за кадастъра и имотния регистър, като цели подобряване обслужването на собственици на имоти, на участници в инвестиционния процес, както и на централната и местната власт. Подчертано бе, че направените изменения и допълнения са изготвени в сътрудничество с Агенцията по геодезия, картография и кадастър и отразяват опита й по прилагането на закона през последните години. Заместник-министърът на правосъдието госпожа Сабрие Сапунджиева изрази положително становище за представения законопроект, като подчерта, че Министерството на правосъдието има коригиращи бележки във връзка с прецизирането на някои от текстовете, които ще бъдат представени между първо и второ четене. дискусията взеха участие инж. Мария Пирянкова, народните представители Емил Радев, Снежина Маджарова, Филип Попов и Екатерина Заякова. В хода на дискусията бяха поставени въпроси във връзка с приложението на разпоредбите на чл. 54а и чл. 77 от законопроекта. Обърнато бе внимание на уведомяването на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, хипотезите, при които измененията в Кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват без издаването на заповед и процедурите за отстраняване на несъответствие. Народните представители се обединиха около становището, че законопроектът следва да бъде подкрепен, като е необходимо прецизиране на част от текстовете чрез предложение между първо и второ гласуване. След проведената дискусия и обсъждане Комисията по правни въпроси със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 354-01-87,

специално за регламентираните принципи при оцифряване на действащите подробни устройствени планове. Интересно как се регламентират принципи в закон, но от Регионалната комисия ще ни

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, ще Ви представя доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 354-01-87, внесен от Емил Костадинов и група народни представители. „На редовно заседание, проведено на 30 януари 2014 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 354-01-87, внесен от Емил Костадинов и група народни представители на 28 ноември 2013 г. В заседанието на комисията взеха участие госпожа Мария Пирянкова – главен секретар на Агенцията по

„Законопроектът бе представен от господин Емил Костадинов. Измененията и допълненията на закона обхващат само частта за кадастъра. Прекратява се досегашната дискриминационна практика относно националността на физически и юридически лица – доставчици на услуги, въвеждат се ред и условия за създаване, поддържане и одобряване на специализирани карти за устройствено планиране, регламентирани са принципите при оцифряване на действащите подробни устройствени планове, както и за оценка на точността при трасиране на място на елементи от тези планове. Обект на кадастъра ще бъдат съоръженията на техническата инфраструктура. Регламентирани са случаите на безвъзмездно получаване на данни за актуализиране на кадастралната карта и кадастралните регистри. С цел подобряване административното обслужване, осъществявано от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, се създават възможности за обслужване други населени места, освен предвидените досега в закона. За синхронизиране на законопроекта с разпоредби в други закони са предложени изменения и допълнения на Закона за геодезията и картографията, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за водите, Закона за културното наследство, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В представените становища на Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на регионалното развитие и Националното сдружение на общините се изразява принципна подкрепа на законопроекта. Направени бяха и предложения за допълнително прецизиране на отделни разпоредби, които да бъдат взети предвид от водещата комисия при подготовката на законопроекта за второ гласуване. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване с 9 гласа „за”, без „против” и 8 „въздържали се” Комисията по регионална политика и местно самоуправление предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 354-01-87, внесен от

докладите на водещата и на спомагателните комисии. Пристъпваме към становище на вносителя. Желае ли господин Костадинов или някой от групата? Не желае. Добре. Откриваме разискванията по законопроекта.

Вие знаете моето становище. Имахме възможност да обсъдим позицията ни по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър по време на заседание на Комисията по регионална политика. Казах го и тогава, ще го кажа и сега, за да могат да го чуят всички колеги народни представители. Безспорен факт е, че промени в Закона за кадастъра и имотния регистър са необходими, належащи и това е факт не само от последните шест месеца, но и от последната една година. Не можа да се случи и да се приемат тези промени в предишното Народно събрание и неслучайно това беше един от първите законопроекти, които аз и моите колеги внесохме на вниманието на Народното събрание още през лятото на миналата година през месец юли. Законопроектът, който разглеждаме днес, ако направим аналогия със законопроекта, който беше предложен от нас през месец юли миналата година – държа да отбележа кога се случи това, и отхвърлен очаквано от Вас единствено и само с политически аргументи, разбира се, отново очаквано, през месец септември, и законопроектът днес са идентични в 90%, даже може би малко повече в текстовете. Очаквах да са идентични, но не чак толкова много. Тогава казахте два ключови аргумента:

Както виждаме днес, Вие сте вносител шест месеца по-късно, очевидно министерството още не е разбрало с какво ще се занимава, каква ще му е политиката и какво точно иска или не иска да прави по отношение на кадастъра, а и може би няма капацитета и компетентността да го направи. Отговорите говорят сами за себе си. Вторият Ваш аргумент беше, че има спорни текстове, които са толкова спорни и драматични и толкова много, че не могат да се изчистят между първо и второ четене, какъвто беше нашият апел и каквато беше нашата готовност – законопроектът да бъде приет на първо четене и да изчистим несъответствията между първо и второ четене. Тогава казахте, че е абсурд и е невъзможно, че трябва да се отхвърли, нова политика, много важни неща трябва да се вземат предвид и ние ще го направим – нашето министерство ще го направи! Шест месеца по-късно законопроектът и мотивите са идентични, темите, които покриваме, са идентични. Единствената разлика е, че го внасяте Вие, а не опозицията и сега апелирате, че е много важно, много спешно, и за гражданите, и за бизнеса да бъде облекчен режимът, да бъде подобрено и усъвършенствано издаването на кадастрални карти и скици особено в отдалечените райони и всичко останало. Какво се промени? Нищо. И по спорните текстове – Вие не ги предлагате, защото казахте във Вашите мотиви, че има доста спорни текстове и предстои да се доуточняват още едно поредно доказателство, както беше и с климата, така и с този законопроект, че действате единствено и само по политически причини и по теми, важни за бизнеса, към който и към гражданите обещахте облекчаване на административните режими, но всъщност ги утежнихте, защото с шест месеца забавихте приемането на този така важен и толкова изключително значим законопроект. Къде е министърът на инвестиционното проектиране днес в тази зала, когато обсъждаме законопроекта, който той трябваше да внесе, но не можа? Няма отговор на тези въпроси. Знам какво ще кажете, чух Ви на Регионалната комисия, но отново увисва във въздуха, олеквате и доказвате неспособността и на новото министерство, и неспособността да говорим за политически консенсус, за теми, важни за българското общество и за българските граждани. Как очаквате да Ви подкрепим? Как очаквате да има разумен диалог, как очаквате да има работа в полза

Заповядайте, уважаеми господин Костадинов. Законът за кадастъра и имотния регистър е строго специализирана материя и, разбира се, с тези промени, които сега се предлагат, не се прави революция. Вие за пореден път правите поредното си политическо изказване. Кажете: имате ли съдържателни възражения по внесените предложения за изменение и допълнение на закона? Абсолютно несъстоятелно е твърдението Ви за пълна пълна аналогия на това, което беше отхвърлено на първо четене през лятото на миналата година. Защо не отговорите: на Четиридесет и първото Народно събрание при Ваше абсолютно мнозинство на два пъти не успяхте да приемете тези промени? Защото и в ГЕРБ очевидно се бяха намерили хора с професионална съвест, които Ви попречиха. Вие сами не можахте да приемете тези неща. Да, аз съм заявил още през лятото на миналата година, при първото четене на Вашия законопроект, че има безспорни текстове, които са прилагани не само тогава, а години назад във времето. Не от една година е тази належаща необходимост от промяна в закона – от много години е. Има 22 текста от общо 200 текста, които са внасяни под една или друга форма

вложите съвсем друга философия на закона. Сега са отпаднали дискриминационните текстове, които тогава бяхте предложили с промени в чл. 16 на § 8 на Вашия законопроект. Отпаднали са противоконституционните и дискриминационни текстове, които бяхте заложили в чл. 17, § 10 относно правоспособността. Предотвратихме намерението Ви да създадете възможности за приватизиране, за концесиониране, за монополизиране на дейностите по кадастъра. Това предотвратихме! Кажете: имате ли съдържателни възражения по този законопроект, защото цялото съсловие го подкрепя

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Костадинов, това, което казвате го чухме вече няколко пъти, но пак казвам, като е толкова важно и спешно защо не приехте нашия законопроект през месец септември на първо четене? Да бяхме изменили спорните текстове. Говорейки за спорни текстове, от 200 текста 20 бяха спорни, които можехме да променим между първо и второ четене, останалите не бяха спорни. Вие и сега имате цели глави едно към едно с нашия законопроект, така че дълбоко, както казахте, преработване тук няма и не виждам.

Лично обяснение от господин Костадинов. Почувствал се е засегнат, има право. Заповядайте, господин Костадинов. Уважаеми господин председател, колеги! Госпожо Павлова, отново се говори политически по една материя, която е строго професионална. Да, аз съм инженер от инвестиционното проектиране от повече от 30 години, както ми личи вероятно, и като такъв съм член, създател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, каквито към настоящия момент са около 12 хиляди колеги от цялата страна,

се постарая да не правя политическо изказване. Парламентът е мястото, където се говори най-много за политика, но ще говоря строго професионално по закона. Първо, с настоящия законопроект при всякакви промени в кадастралните карти заинтересованите лица ще бъдат вече уведомявани по реда на Административнопроцесуалния кодекс, а не по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс. Това трябва много добре да се обмисли, защото редът, който е в настоящия момент по ГПК, гарантира много по-добре, че наистина ще бъдат уведомени гражданите що се касае до промени, свързани с техните недвижими имоти. Тук не говорим за малки интереси, говорим за всичко, което е свързано с промяна, касаеща недвижим имот. Знаете, че е особено чувствителна тема за българските граждани и то спрямо физическите лица, защото за юридическите и сега по ГПК отиваха по седалището и ако ги няма там си понасяха последствията, но тук говорим за физическите лица. Трябва добре да преосмислим този ли ще е редът и ще тръгваме ли по АПК с цел да няма наистина злоупотреба с права и да няма едни промени, за които гражданинът да разбере след години, когато за продажба или нещо друго и тогава разбере, че имало някаква намеса в кадастъра, касаеща неговия имот и той не е успял да реагира в законоустановените срокове. срокове. Нещо, което ме притеснява, е разпоредбата на чл. 54а, ал. 1, която гласи, че: „Съдилищата предоставят на Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота заверено копие от влязло в сила решение по чл. 43, ал. 3 и решение по чл. 54, ал. 2 в 14-дневен срок от влизането в сила”. Всичко това е добре. Представете си едно решение за спор за собственост, което е минало трите инстанции и накрая Върховния касационен съд се е произнесъл с влязло в сила решение.

седем и десет дни. Ако това е окръжният съд, той изпраща веднага това дело след още десет дни, говорим, докато стигне до районния съд, откъдето то на практика е тръгнало и е било инициирано и това е съдът по местонахождение на имота.

ако не е, това е първоинстанционният съд, който е по местонахождението на имота, а от там нататък делото ще стигне там с решението чак след един месец и ние автоматично сме нарушили тези срокове. Не само това е проблемът. Това съдебно решение, ако примерно лицето, което е заинтересовано и което е собственик на имота, реши, че няма да го вписва в Службата по вписванията поради някакви причини, това решение ще бъде отразено в кадастъра, но няма да е произвело действия спрямо трети лица, защото няма да е било вписано в Службата по вписванията. Аз смятам, че тук не съдът трябва да праща това решение, а трябва да има гаранция, че това решение, след като е вписано в съответната Служба по вписванията, чак тогава ще стигне в Агенцията по кадастъра. Разберете, докато не се впише надлежно в Службата по вписванията, това решение спрямо трети лица не произвежда действие на практика. То е задължително между страните, но не и за всички заинтересовани, които са наоколо. Също така примерно, ако се касае за съдебно решение, което е по предварителен договор, там има примерно условие, че трябва в даден срок да се плати цената. Ако не се плати цената, естествено няма да се прехвърли и собствеността и така нататък. Има, така или иначе, нюанси. Тук е по-добре да го изпраща Службата по вписванията на Агенцията по кадастъра, Следващото нещо, което ме притеснява – в чл. 77 се създава нова ал. 3, в която се казва, че при вписване на възбрана към молбата за вписвания се прилага и справка по чл. 56, ал. 4. Всичко е добре, но представете си, че даден документ за собственост не е отразен. Когато се изкара тази справка, тази справка, се виждат данни, различни от документа за собственост, защото някой е бил недобросъвестен и не ги е отразил и в един момент ние на практика ще направим невъзможно вписване на възбраните Службата по вписванията в един момент, в който дадем определението на съда – описан имот по даден начин и има разминаване със справката

да се изпълни това определение, защото ще има разлика в справката с кадастъра. Следващото. Да, похвално е, че се дава отдалечен достъп на нотариусите.

той го описва така, както му е предоставен по документ за собственост. Обикновено няма въобще кадастрални данни. Оттам-нататък трето добросъвестно лице купува имота, плаща изцяло цената, едва тогава си взема постановлението за възлагане и отива да си го вписва в Службата по вписванията. В следващия момент обаче, когато тръгне да изкарва скица, се вижда, че има разлика и Службата по вписванията отказва да впише това постановление за възлагане. На практика процедурата става много сложа за този, който е бил изцяло изряден – третото лице купувач, платил си е цената оттам-нататък трябва да събаря публичната продан, възлагането и така нататък. Всичко това може да бъде преодоляно много добре, когато в самата процедура по продажба на този недвижим имот съдебният изпълнител е имал достъп до кадастралната карта и пуска имота, както е отразен в кадастъра. кадастъра. Дайте възможност и на съдебните изпълнители с оглед защитата на интересите на третите добросъвестни лица да могат и те по същия начин, както и нотариусите, да имат достъп до кадастъра, а не да се оправдават, че не са имали актуална скица от кадастъра и затова са пуснали имота по този начин да се продава и накрая страдат третите лица купувачи.

Уважаеми господин Радев, аз практически съм тук, за да Ви благодаря за концептуалната подкрепа, която съзирам във Вашите думи по законопроекта, който сме внесли.

Тук става дума за намаляване броят на документите, които се изискват при налагане на възбрана, като отпада изискването за представяне на скица за имот. Достатъчно е при налагане на възбрани имотът да е описан с идентификатор от кадастралната карта. По този начин няма да има забавяне при налагане на възбрана, свързано с изчакване за снабдяването със скица за имота, още повече в случаите, в които възбраняваният имот не е отразен в кадастралната карта и за издаване на скица е необходимо преди това да протече процедурата по изменение на кадастралната карта. Това неминуемо води до удължаване на процедурата по

Да, така е, но дайте наистина да облекчим съвсем и да кажем само, че в искането за вписване на възбраната ще бъде вписан идентификаторът без да се предоставят допълнително какви ли не документи. Пак казвам, това е документ от едно лице, което не е собственик на имота и обикновено няма никакво касателство с него. Ако искаме да облекчим административната тежест, това би било най-добре. В този ред на мисли, като говорим, този законопроект трябва да реши един друг огромен проблем аз смятам, че ще го предложим между първо и второ четене, а именно за грешките в кадастралната карта, които са допуснати при изготвянето й. В момента знаете, че има неотразени цели жилищни блокове и така нататък, множество са грешките. В момента един собственик, на който примерно апартаментът му въобще не е отразен, трябва да отиде да плати на вещо лице да се изготвят нужните документи и чак тогава да отиде в кадастъра. Това означава разходи минимум 400, 500, 600 лв. и нагоре за гражданина, който по никакъв начин не е виновен. Така че, дайте да решим този въпрос и това да става за сметка на агенцията или на този, който е изготвил тази невярна кадастрална карта. Огромен е броят на българските граждани, които страдат от този проблем, обикновено те наистина нямат нужните средства, а и по никакъв начин не са виновни за тези грешки и непълноти. Благодаря Ви.

тъй като Вие добре сте си свършили редакторската работа по него, беше на нашето внимание. Когато разглеждахме законопроекта, внесен юли месец от група народни представители от политическа партия ГЕРБ

се припокриват в предложения законопроект и казахте, че ще бъде предложен от Министерския съвет, респективно изготвен от новото Министерство по инвестиционното проектиране, а виждаме, че тук Вие сте вносители – група народни представители от Коалиция за България, и наистина не 80%, а

според мен това е чиста форма на плагиатство. Не Ви стигна Законът за ограничаване на изменението на климата, в момента подхождате по същия начин към Закона за доброволчеството, а подхождате така и със Закона за кадастъра и имотния регистър

Ще мина по същество. Искам да попитам, а и колежката Лили Павлова зададе въпроса: къде е министърът, експертният министър от най-експертния кабинет, министър, който Вие назначихте

„Прави впечатление отсъствието на каквито и да е предложения за необходими и важни промени, водещи до подобряване на взаимодействието между Агенцията по вписванията и имотния регистър и Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а е засегнатата в първата част на закона, а именно – в частта за кадастъра”. Ами, извинявайте, но сега ми прави впечатление абсолютно същото. Вие сте засегнали единствено с едно малко изключение, съществуващо в нашия законопроект, частта за кадастъра и Кадастралния регистър. Говорите за програмата, записана в момента, за взаимодействие между двете агенции, правите стилистични, редакционни промени в съществуващите текстове, но нищо, което Вие сте нарекли, като „необходими и важно като промяна”. Как така едни текстове преди няколко месеца бяха твърде недостатъчни, а в момента са повече от приемливи?! Само питам, но не мога да си дам логично обяснение. Друг мотив, с който отхвърлихте предното предложение, предишния законопроект,

„Създава се нова ал. 2 към чл. 13 – това е § 6 от законопроекта, т. 2, дава възможност, както беше споменато, изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, кадастър и картография да възлага на службите по геодезия, картография и кадастър да извършват дейности извън своя териториален район на действие”. Продължавам с цитата: Разбирам го, тогава го приех, но какво виждаме в сегашното предложение, което Вие внасяте? Текстове, които припокриват нашите и отново ни водят в хипотезата, която тогава Вие отхвърлихте. Цитирам Вашия текст: „Службите по геодезия, картография и кадастър извършват административно обслужване извън определените им райони по график, определен от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър”. Сравнявам с нашия текст:

спомена още нещо по същество – относно правоспособността, тоест кога един инженер по геодезия има правоспособност да практикува своята професия. Ето господин Милчев, като инженер, иска да чуе какво ще кажа.

Точно обратното бе, колеги! Прочетете закона! В момента те са задължени, за да практикуват и да имат правоспособност, да членуват в двете камари, което за мен е крайно несправедливо. Има призната браншова организация – Камарата на инженерите по геодезия. Нека те свободно да

момента им давате право да нарушават всички действащи финансови норми – Закона за публичните финанси, Закона за общинските бюджети. Защо?

„Според мен който е заинтересован тази дейност да работи – цитирам дословно – който е заинтересован потребителите на услуги, а това са всички граждани и българският бизнес да получават по-ускорена услуга, би подкрепил този законопроект и няма никакво основание той да не бъде подкрепен, но това очевидно е въпрос и на политически съображения”. Една псевдозагриженост, една политическа демагогия. Къде беше тази Ваша загриженост преди три месеца, когато отхвърлихте толкова лесно и с лека ръка законопроекта, който беше предложени и припокриваше в основната си част предложенията, които виждаме днес?

че не е възможно да има плагиат при проектите за нормативни актове. Това е изрично уредено в Закона за авторското и сродните му права.

защита на авторски права при проектите за нормативни актове – не само на законите, но и при подзаконовите актове. По цял свят реципират, вземат помежду си. Желае ли някой да репликира господин Нанков? Господин Стойков, заповядайте

Темата без съмнение е важна, това го казаха всички, но ние рискуваме да се впуснем в едни безплодни спорове, в рамките на които повтаряме една и съща теза по няколко пъти. Защо има голям процент съвпадение или общи тези между отхвърления през месец септември законопроект, внесен от колегите от Партия ГЕРБ, и предложения от Емил Костадинов и група народни представители? Защото не може да се измисли нова материя.

Нека да си отговорим на въпроса какво страшно има, ако във внесения от господин Костадинов и група народни представители проект за ЗИД между първо и второ четене бъдат направени промени? Няма нищо. Нека да си спомним, че в законопроекта, който отхвърлихме през месец септември, се предвиждаше да бъде концесионирана дейността по кадастъра, по подготовката, по изработването на плановете и поддържането на регистъра. Тази приватизация беше неприемлива за голяма част от колегията и неслучайно браншовите организации дадоха отрицателно становище по внесения от колегите от Партия ГЕРБ законопроект.

сте съгласни и претендирате за авторство върху 80% от текстовете, просто мисля, че ще Ви бъде лесно да ги потвърдите. А когато става дума за плагиатство и за олекване, няма да кажа олекване, няма да кажа нищо за плагиатството, тъй като след председателя не се говори, но за олекването ще кажа, че в личен план не винаги да олекнеш е лошо, особено когато имаш наднормени килограми. Благодаря Ви, господин Стойков. Пак казвам, обръщам Ви внимание за авторството – няма авторство върху проектите за нормативни актове. Няма. Хубаво е, че дискутирате и исторически правно колко законопроекта в предишното и в това Събрание са отхвърлени. Други желаещи за реплика? Няма. Дуплика, господин Нанков, ако желаете? Заповядайте,

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Стойков! Неслучайно споменах, пак казвам, че Вие цитирахте Вас цитирах и Вие споменахте преди няколко месеца, че една от основните задачи на Министерството на инвестиционното Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Това е една от неговите основни задачи. Ще видим дали до края на Вашето управление това министерство ще изготви коренно нов Закон за кадастъра и имотния регистър. Тъй като, пак казвам, не знам кой е готвил сегашния законопроект, по-скоро кой го е редактирал, аз знам кой го е готвил,

където е вписан следният текст: „Финансирането на дейностите по създаването, поддържането и съхраняването на кадастъра се осъществява чрез трансфера от бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране, със средства на общините, с такси по този закон, с други приходи, както и със средства по национални програми” и така нататък. Въпросът ми е следният: защо трябва да товарим финансово общините, след като те няма да получават

„За извършване на административното обслужване службите по ГКК, създават структурни подразделения в седалищата на районните съдилища и в други населени места”. Ясно ми е, че след като влезе в сила този закон,

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Преди да започнем изказването си по същество бих искал, може би за пореден път да уточня, че този законопроект се ползваше с подкрепата на цялото професионално съсловие, на всички съюзи и камари, които имат експертна ориентация към проблематиката без изключение, каквато подкрепа към други законопроекти в предишни периоди съсловието не даваше. Проектът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър е разработен от широка работна група, координирана само при мен, в която участваха представители постоянно, четиримесечна работа на Агенцията по геодезия, кадастър и картография, Камарата на инженерите по геодезия, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Асоциацията на геодезическите фирми, Съюза на архитектите в България, Камарата на архитектите в България, представители и експерти на Министерство на правосъдието, на съдии по вписвания в различни етапи и така Това е трудът от този широк експертен състав, който е представен сега пред нас. Основна цел при разработването на проекта бе да се отрази практическият опит по прилагането на закона, да се отстранят констатираните празноти, които възпрепятстват дейността, свързана със създаване, одобряване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, да се облекчи обслужването на гражданите и фирмите с данни от кадастъра и да се осигури защита срещу бюрократизирането на процеса и прилагането на корупционни практики. Вън от съмнение това не е и няма да бъде последната промяна в този закон. Вън от съмнение Законът за кадастъра и имотния регистър се нуждае от други съдържателни изменения. Съгласен съм с част от аргументите на колегите. Да, в момента няма необходимата степен на подкрепа, ако щете и експертна готовност да бъдат извършени някои наложителни промени, свързани с имотния регистър. Но това е предстоящо. Какво сме направили с този законопроект? Въведохме нова регламентация на изискванията за правоспособност, които да отговарят на разпоредбите на Директива 2006/23/ЕО и които дават възможност дейностите по кадастъра да бъдат изпълнявани и от граждани на държави – членки на Европейския съюз, на друга държава, страна по споразумението за европейското икономическо пространство или на конфедерация Швейцария. До този момент, колеги, не е отговорено на запитването от 2012 г. и от месец февруари 2013 г. на Генерална дирекция „Вътрешен ред и търговия” към Европейския съюз, които считат националното ни законодателство по Закона за кадастъра и имотния регистър за дискриминационно. За да се избегнат санкциите в Плана за действие на Министерския съвет, е предвидена мярка за нотифициране на действащите в тази област директиви. Считаме, че с този законопроект, в случай че бъде приет, разбира се, можем да считаме, че сме изпълнили задължението си и санкциите ще бъдат избегнати. Въвежда се правоспособност на физическо лице, без да се изисква да бъде регистрирано по Търговския закон. Бяхме на път да изгоним това съсловие това съсловие – да търси препитание и професионална реализация извън страната. Особено внимание се обръща на разработването на специализираните карти за устройствено планиране. Процесът на изготвянето им е в напреднала фаза, но практиката подсказва, че те трябва да съдържат информация за елементите на техническата инфраструктура и благоустройството, които имат особено значение, като например водни площи и течения, и по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Едновременното им нанасяне в кадастралната карта ще допринесе до значителни икономии на труд и финансови средства, освен време. Кадастралните данни за недвижими имоти ще бъдат допълнени с данни за сервитути, право на преминаване, охранителни зони и ведомствата, юридическите лица, които ги създават, ще бъдат задължени да ги предоставят на агенцията за целите на кадастъра. Значително са съкратени сроковете за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, както и сме облекчили режима на приемане и одобряване. Особено важен пример в законопроекта е съкращаването на бюрократичните процедури при поддържане на актуалното състояние на кадастъра. Значително са подобрени текстовете в Глава шеста, регламентиращи поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние. Подробно са изписани случаите, в които измененията ще се извършват без издаване на заповед, Със заповед ще се изменят кадастралната карта и кадастралните регистри единствено при наличие на непълнота или грешка, като с цел ускоряване на процедурата е отпаднало изискването за издаване на акт за непълнота и грешки. Това ще допринесе допринесе несъмнено за по-бързото обслужване на гражданите и фирмите, без да се отрази на качеството на услугата. Създадени са норми за подобряване на административното обслужване на гражданите и фирмите. Официални документи ще могат да се получават във всяка точка от територията на страната, независимо от седалището на недвижимия имот. Услуги от кадастъра ще могат да се получават безплатно чрез интернет. С особена важност е създадената правна възможност на нотариусите да получават официални документи чрез отдалечен достъп. Това ще облекчи гражданите и фирмите, определено ще даде тласък на гражданския оборот. Данните от агенцията за точките от геодезическата основа и кадастралната карта и кадастралните регистри ще могат да се получават безвъзмездно чрез информационната система. Регламентирани са случаите на безвъзмездно получаване на данни за актуализиране на кадастралната карта и кадастралните регистри, като сме предвидили безвъзмездно предоставяне на данни на държавни структури, общини, необходими при изпълнение на правомощията им по закон. Въведени са нови принципи при оцифряване на действащите подробни устройствени планове, което ще облекчи допълнително процедурите и ще защити правото на собствениците, както и ще ограничи споровете, които се водят в съда. С този законопроект сме дали правна възможност при изчерпване на предвидените в бюджета средства и при наличие на инвестиционен интерес общините да имат инициатива за финансиране на изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри. Аз съм съгласен с разсъжденията на господин Радев. Може би тук има правен проблем, който трябва да решим между първо и второ четене, но това е опция, защото не можем да си въобразяваме, че в рамките на година-две ще изпълним всичките задачи, свързани с покриване на територията с кадастрална карта, когато наследяваме четири години нулево финансиране по този въпрос. И когато определени общини притежават капацитет, жизнеспособни са, но по определени причини техните проекти не влизат в приоритетите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, е добре да бъде предоставена такава възможност – когато разполагат със средства и когато това е основание да отприщят инвестиционното проектиране, подробното проектиране, това да не бъде спирано инвестиционната активност да не бъде спирана. Значително сме завишили санкциите при неизпълнение от длъжностни лица на разпоредбите на закона. Тези норми ще имат и превантивен ефект – става дума само за длъжностни лица, за длъжностни лица, спрямо практиките на измами и недобросъвестно изпълнение на задълженията. Законопроектът безспорно е крачка към усъвършенстване и облекчаване на процедурите по поддържане, актуализиране и създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и мост към усъвършенстване на нормативната регламентация на имотния регистър, пряко свързан с кадастъра. Включени са и предложения, свързани само с кадастъра, без да са третирани принципите по създаване и по поддържане на имотния регистър. Някои от другите по-съществени изменения, които предлагаме с този законопроект: За първи път се предлага изработването на специализирани карти за устройствено планиране. Специализираните карти ще съдържат информация за елементите на благоустрояването, видимите елементи на техническата инфраструктура, водни площи и течения, спортни съоръжения и други в урбанизираните територии. Надграждането на кадастралната карта с данни от специализираните карти за устройствено планиране значително ще подпомогне изработването на подробните устройствени планове и конкретните работни планове, а възможността за едновременното им изработване с кадастралната карта води до икономии и на време, и на финансови средства. Второ, правоспособно лице по кадастър, съответно по геодезия и по картография може да бъде и физическо лице, без да се изисква то да бъде регистрирано по Търговския закон, както казах. Във връзка с въведеното изискване устройствените планове да бъдат изработвани и в цифров вид – чл. 116а от Закона за от Закона за устройството на територията, са регламентирани принципи при оцифряване на действащите подробни устройствени планове, както и за оценка на точността при трасиране на място на елементи от тези планове. Наличието на такива принципи ще подпомогне практиката при оцифряване на действащите устройствени планове, както и ще ограничи значително воденето на спорове в съда. Тези, които са се досягали до тази проблематика, знаят, че част от действащите планове и по земеразделяне, и в горите, са изготвяни за изготвяни за други цели, с други инструменти, с друга техника и при оцифряването много често се получават сериозни отклонения. С предложените изменения в много голяма степен преодоляваме този процес. Разбира се, не бих искал да пропусна, че сме осигурили постоянен и безплатен достъп до данните за точките от геодезическата основа на кадастралната карта и кадастралните регистри, което ще подпомогне потребителите им, включително и по време на геодезическите измервания на терен. Като цяло законопроектът включва и редица нововъдения, принципи и съществени подобрения, част от които в различна степен са коментирани в предишните години в различни законопроекти. В кадастъра ще се съдържа информация за зоните на ограничение върху поземлените имоти – това го коментирах. Официални документи, скици, схеми, удостоверения или извлечения от кадастралната карта и кадастралните регистри ще могат да бъдат заявявани и получавани от гражданите във всяка една точка на страната, независимо от местонахождението на недвижимия имот. Услугите от кадастъра от съответните служби могат да бъдат заявявани и получавани и по електронен път. Осигурена е възможност и за безплатно разглеждане и търсене на обекти на кадастъра чрез интернет. С цел подобряване на административното обслужване, осигурявано от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, е създадена и тази възможност – някои от колегите, които я коментираха, зададоха въпроси, за откриване на изнесени работни места в други населени места, освен досега предвидените по закона седалища на районните съдилища. Какво бихме могли да имаме против това? Приближаваме услугата максимално до гражданите! Това е въпрос и на капацитет, разбира се. Не може да стане с вълшебна пръчица, но е великолепно заявено и важно намерение. Регламентирали сме случаите за безвъзмездното предоставяне на кадастрални данни на ведомствата и на общините, необходими им при изпълнение на техните правомощия, определени със закон. е проблем – това е много важно, който е възниквал, детайлно, изчерпателно: съставът на комисията и редът за приемане на специализираните карти и регистри, създавани от ведомства, общини и юридически лица, което предпоставя възможността всяка от заинтересованите страни да защити своя интерес. Създадена е и норма, която дава възможност на нотариусите, използвайки достъпа до информационната система на кадастъра, да получават официални удостоверителни документи. Това е в най-общи линии законопроектът. В цялото професионално съсловие няма съдържателни възражения. Това не е революционна промяна в Закона за кадастъра и имотния регистър, но това е необходима, належаща промяна. Благодаря

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Искам да Ви обърна внимание върху някои характерни изменения, които се предлагат с настоящия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Според мен те подобряват дейността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, конкретизират и в детайли дефинират отговорностите на агенцията като институция, която се занимава с поддръжката на кадастралната карта и имотния регистър. Това от своя страна ще подобри качеството на услугите, които Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя на физическите и юридическите лица. Като потвърждение на това още в чл. 2, ал. 2 се появява нова т. 4, която позволява в кадастъра да бъдат вписани зони на ограничения върху поземлените имоти. С това изменение се цели допълване на кадастралните данни за недвижимите имоти и данни за сервитутите, правото на преминаване, охранителни зони и други ограничения, които допринасят за по-пълно отразяване на собствеността. Постига се също така синхронизиране между Закона за кадастъра и имотния регистър със Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Закона за водите, Закона за горите и други. Ще се даде възможност за отразяване в кадастралната карта и на санитарно-охранителните зони на водоизточниците, както и сервитутите на елементите на техническата инфраструктура. Със закона се предвижда безвъзмезден обмен на данни с информационните системи на Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици, БУЛСТАТ, ЕСГРАОН, като в чл. 7, ал. 2 вече се добавя Търговският регистър, Регистърът на държавната и общинската собственост, включително и Имотният регистър. С това се цели намаляване на разходите на ведомствата и общините за получаване на кадастрална информация и по-пълното събиране и акумулиране на същата. чл. 8 в нарочен текст се регламентира, че данните в кадастъра и имотния регистър са собственост на държавата. Така се препятства всяка възможност за тълкуване дали данните не са собственост на лицата, които са създали и изработили кадастралната карта или са нейни възложители. Пояснява се също така, че Агенцията по геодезия, картография и кадастър получава кадастралните данни безвъзмездно от възложителите, тъй като тези данни служат за една от най-важните нейни дейности създаване на кадастрална карта, поддържане на кадастралните регистри, тяхното актуално състояние. С настоящото изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър вменяват допълнителни отговорности на агенцията, а именно да води регистър на специализираните карти и регистри и да съставя баланс на територията. С това изменение се дава възможност на всяко лице, което иска да ползва данни от специализираните карти и регистри, да може да извърши справка на едно място, а именно в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, за това дали има създадени специализирани карти, техният вид, кой орган ги е създал и къде се съхраняват. Със закона – в чл. 27, се цели преодоляване на празното пространство в правото при определяне на адресите. Към момента няма нормативен акт, който да определя реда и условията при определяне на адрес на поземлени имоти, както и компетентният орган, който ги определя. Съществуват нормативни разпоредби, разбира се, относно административните адреси на лицата, но не и относно адресирането на поземлените имоти. кадастъра и имотния регистър се увеличава обемът на данните, които се съдържат в кадастралния регистър на недвижимите имоти, а именно – съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект. Регламентира се също така на законово ниво създаване на кадастрална карта и регистри за линейните обекти, което ще позволи нормалното осъществяване на проектни и предпроектни проучвания за реализиране на обекти от инженерната инфраструктура.

Още нещо, характерно в настоящото изменение, което се наблюдава в чл. 37, е, когато се установява дублиране в правото на собственост, съответно на друго вещно право, на повече от едно лице за един и същи имот. В кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи. Агенцията по геодезия, картография и кадастър, като орган създава и поддържа кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти. Няма и не следва да има правомощия по определяне на носители на вещни права, още повече в случаите, в които са налице претенции за права на собственост върху един имот от повече от едно лице, с конкуриращи се документи. Преценката за правотата Преценката за правотата на една от страните се полага в компетенциите на съда. Накрая искам да завърша с това, че наистина този закон синхронизира усилията на браншовите организации, Комисията по инвестиционно проектиране и е ползотворен за нейната работа. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Милчев. Реплики? Няма желаещи за реплики. Има ли други изказвания по законопроекта? Няма желаещи. Уважаеми дами и господа народни представители,

Вносители са: Снежина Маджарова и група народни представители и Димчо Михалевски и група народни представители. Започваме с докладите на комисиите. Комисия по инвестиционно проектиране – господин Костадинов, заповядайте.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 354-01-72 от 30 октомври 2013 г., внесен от Снежина Маджарова и група народни представители, и № 354-01-86 от 27 ноември 2013 г., внесен от Димчо Михалевски и група народни представители На редовно заседание, проведено на 11 декември 2013 г., Комисията по инвестиционно проектиране обсъди законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 354-01-72, внесен от Снежина Маджарова и група народни представители, и № 354-01-86, внесен от Димчо Михалевски и група народни представители. На заседанието присъстваха представители на Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на околната среда и водите, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Агенция „Пътна инфраструктура”, Националното сдружение на общините в както и представители на Камарата на строителите в България, Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, Съюз на архитектите в България и други. Първият законопроект бе представен от госпожа Снежина Маджарова, която поясни, че предложените промени са свързани с императивните разпоредби, въвеждащи забрана за извършване на строителни дейности в периода от 15 май до 1 октомври, както и с ограничението за разполагане на преместваеми обекти в зона „А” чл. 15 и чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Предлага се да бъде предоставено право на общинските съвети по предложение на кмета на общината ежегодно да определя периода и териториите, в които се забранява извършването на строителни дейности. Въведената забрана по чл. 15 противоречи с основния принцип, прокламиран от Закона за защита на местните интереси, чрез правото на общините от Черноморското крайбрежие да определят и да провеждат собствена политика за развитие и устройство на общата територия. Общините от Черноморското крайбрежие са лишени от възможността да провеждат собствена политика в областта на туризма, отчитайки спецификата на отделните населени места и курортни територии, защитавайки местните интереси. внесеното предложение се предвижда досега действащото ограничение да действа, в случай че общинските съвети не приемат решение. Законопроектът предвижда и отпадане на забраната за разполагане и на други преместваеми обекти в зона „А” освен изброените. Вносителите считат, че действащите ограничения влияят негативно по отношение на малкия и среден бизнес, а също така лишават общините от възможността да осигуряват приходи в общинските бюджети. По втория законопроект, който бе представен, с вносител Димчо Михалевски и група народни представители, са предложени промени, продиктувани от практиката по прилагането на приетите промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие през месец март 2013 г. Предвижда се да бъдат въведени допълнителни критерии, въз основа на които да се определят условията и редът за осъществяване на задължителните дейности на морските плажове и за по-справедливо определяне размера на наемите и концесионните плащания, както и за постигането на социално приемлива цена на услугите, предоставяни на различните видове плажове. Предлага се да бъдат възстановени разпоредбите, съгласно които допустимата площ за преместваеми обекти се определя в зависимост от общата площ на морския плаж, както и да се въведат еднакви критерии за всички плажове по отношение на процента за преместваеми обекти и съоръжения и допълнителна търговска площ. С предлаганите промени се предвижда преместваеми обекти в зона „А” да бъдат разделени в три категории в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията. По отношение на преместваемите обекти за търговски, увеселителни и други обслужващи дейности поставянето е допустимо, ако не се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване, и не се намалява определена минимална озеленена площ, като е предвидено и ограничение във височината на обектите. Предложени са и промени в допълнителните разпоредби на закона, насочени към прецизиране на определенията за дюни и активна плажна площ. В преходните и заключителните разпоредби са предложени срокове, в които компетентните органи да изпълнят задълженията си и да приведат схемите за преместваемите обекти в съответствие с разпоредбите на закона. Отчетено е, че съществуващите ограничения в Закона за държавната собственост създават необосновани затруднения в практиката при изграждане на обекти на техническата инфраструктура върху имоти изключителна или публична държавна собственост, като това е допустимо само за изграждане на национален обект или за трайно задоволяване на обществени потребности. По отношение на второто ограничение липсва легална дефиниция, което води до противоречива практика и субективизъм. Това налага тези ограничения да отпаднат. Предложено е и отпадане на разпоредби от Закона за туризма, с които се дават контролни правомощия на областните управители за осигуряване на дейностите по обезопасяване на морските плажове и водноспасителна дейност. Това задължение е изрично разписано в договорите на концесионерите и наемателите и е обект на текущ контрол по изпълнение на договорните задължения на специализираната администрация на Министерството на регионалното развитие. В хода на дискусията народните представители подкрепиха по принцип предложените промени. Бяха направени предложения между двете гласувания да бъдат прецизирани част от разпоредбите, предложени и в двата законопроекта. В резултат на дискусията и на проведеното гласуване Комисията по инвестиционно проектиране: - със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да бъде приет на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 354-01-72, внесен от Снежина Маджарова и група народни представители; - със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да бъде приет на първо гласуване

Следващият доклад е на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, ще Ви представя: на Комисията по регионална политика и местно самоуправление относно законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 354-01-72, внесен от Снежина Маджарова и група народни представители, и № 354-01-86, внесен от Димчо Михалевски и група народни представители На свое редовно заседание, проведено на 28 ноември 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди и двата законопроекта. В първия законопроект, който бе представен от госпожа Снежина Маджарова, предложените промени са свързани с разпоредбите, въвеждащи забрана за извършване на строителни дейности в периода от 15 май до 1 октомври, както и със забраната за разполагане на преместваеми обекти в зона „А”. Предлага се да бъде предоставено право на съответния общински съвет по предложение на кмета на общината ежегодно да определя периода и териториите, в които се забранява извършването на строителни дейности. Законопроектът предвижда и отпадане на забраната за разполагане на преместваеми обекти в зона „А”. Вторият законопроект бе представен от господин Димчо Михалевски. По отношение на условията за ползване на морските плажове в законопроекта се предлага да бъдат въведени допълнителни критерии, въз основа на които да се определят условията и редът за осъществяване на задължителните дейности на морските плажове и по-справедливо определяне на размера на наемите и концесионните плащания. С предлаганите промени се предвижда възможност за разполагане на преместваеми обекти в зона „А”, като бъдат разделени в три категории в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията – обекти за търговски, увеселителни и други обслужващи дейности, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи. В допълнителните разпоредби на закона са предложени промени, насочени към прецизиране на определенията за дюни и за активна плажна площ. В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предвидени срокове, в които компетентните органи да изпълнят задълженията си, произтичащи от промените в закона. Предложени са и промени в Закона за държавната собственост и в Закона за туризма. Предложено е отпадане на разпоредби от Закона за туризма, с които се дадоха контролни правомощия на областните управители за спазване изискванията за осигуряване на водноспасителната дейност и обезопасяването на морските плажове. Представителите на Министерството на регионалното развитие подкрепиха необходимостта от някои промени в закона, но изразиха несъгласието си по отношение на възможността за разполагане на преместваеми обекти в зона „А”. В хода на дискусията народните представители подкрепиха по принцип необходимостта от приемане на предложените промени. Според изказалите се народни представители може да се постигне баланс на интересите при един по-добър контрол от страна на министерството и общините. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление прие следното решение: - със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 354-01-72, внесен от Снежина Маджарова и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване; със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 354-01-86, внесен от Димчо Михалевски и група народни представители,

Комисията по правни въпроси

току-що цитирания законопроект. На заседанието са присъствали: госпожа Албена Михайлова – директор на дирекция „Правна”, господин Стефан Владков – директор на дирекция „Публично-частно партньорство и концесии” и госпожа Лидия Станкова – директор на дирекция „Устройствени планове и национална експертиза,

Законопроектът беше представен от народния представител Атанас Зафиров, като един от вносителите, който подчерта, че предложените промените са основно в четири направления: по отношение на условията за ползване на морските плажове, по отношение на преместваемите обекти в зона „А”, по отношение на промени в допълнителните разпоредби на закона и промени в преходните и заключителните разпоредби, където са предложени две промени в Закона за държавната собственост и в Закона за туризма, касаещи духа на предлаганата промяна в закона. Дискутиран беше и въпросът относно отпадането на контролните правомощия на областните управители. Народният представител Страхил Ангелов като един от вносителите, изрази готовност този въпрос да бъде дискутиран, за да бъде избран най-подходящият вариант. Народният представител Четин Казак обърна внимание, че между първо и второ четене трябва да се отчетат направените забележки и становищата на различните органи и институции. В края на дискусията беше обърнато специално внимание на предложеното изменение на чл. 7, ал. 5 от Закона за държавната собственост. Изразени бяха опасения, че това би довело до изпразване от съдържание на понятието „изключителна държавна собственост”, противоконституционност и до особено тежки последици. След проведените разисквания Комисия по правни въпроси с 14 гласа „за”, без „против” и 3 „въздържал се”,

Последният доклад по обсъжданите законопроекти е на Комисията по икономическата политика и туризъм. Ще го представи госпожа Ахмедова. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! за първо гласуване относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 354-01-86, внесен от Димчо Михалевски и група народни представители на 27 ноември 2013 г. На свое редовно заседание, проведено на 15 януари 2014 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. На заседанието присъстваха Климентина Денева – главен секретар, Стефан Владков – директор на дирекция „Публично-частно партньорство и концесии“, и Албена Михайлова – директор на дирекция „Правна“ в Министерство на регионалното развитие, и Мария Иванова – директор на дирекция „Туристическа политика“ в Министерство на икономиката и енергетиката. Законопроектът беше представен от народния представител Димчо Михалевски. Той посочи, че с предложените изменения се цели отстраняването на проблеми по прилагането на закона. Предвижда се да бъдат въведени допълнителните критерии, въз основа на които да се определят условията и реда за осъществяване на задължителните дейности на морските плажове. Като се отчитат специфичните особености и характеристики на отделните плажове, ще се прецизират изискванията при стопанисването и управлението на различните видове плажове с цел по-справедливо определяне на размера на наемите и концесионните плащания и постигането на социално приемлива цена на услугите, предоставяни на различните видове плажове. Предлага се допустимата площ за преместваемите обекти да се определя в зависимост от общата площ на морския плаж. Въвеждат се еднакви критерии за всички плажове по отношение на процента за преместваеми обекти и съоръжения и допълнителна търговска площ. С предлаганите промени се предвижда да отпадне различието в допустимите проценти за преместваеми обекти и допълнителни търговски площи за плажове до 40 дка и над 40 дка, като за всички плажове, независимо от тяхната площ, се въведат еднакви максимални проценти – до 2% за преместваеми обекти и до 2% за допълнителна търговска площ. Предвижда се преместваемите обекти да бъдат разделени в три категории в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията, като по отношение на преместваемите обекти за търговски, увеселителни и други обслужващи дейности поставянето е допустимо, ако не се надвишават установените в подробните устройствени планове устройствени показатели – плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване, и не се намалява определената минимална озеленена площ. Предвидено е и ограничение във височината на обектите за търговски и други обслужващи дейности . В преходните и заключителни разпоредби е предложено изменение в Закона за туризма относно отпадналите чл. 161, 162 и 163. мотивите, изложени от вносителя, съгласно тези разпоредби областните управители имат контролни правомощия при спазване изискванията за осигуряване на водноспасителната дейност и безопасността на плажовете. От друга страна подобни контролни правомощия по действащите концесионни договори и договори за наем на морските плажове има и специализираната администрация на Министерство на регионалното развитие. регионалното развитие подкрепиха законопроекта, като отбелязаха че в свое писмено становище са дали конкретни предложения с цел прецизиране на текстовете. В свое писмено становище от Министерството на икономиката и енергетиката не подкрепят отмяната на посочените текстове в Закона за туризма, като посочват че те касаят всички видове плажове, а не само морските, както и че обхватът на контрола, съгласно чл. 162 от Закона за туризма е за спазване изискванията на наредбата по чл. 78а, ал. 2 от Закона за здравето, а именно „изискванията към водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване се определят с наредба на Министерския съвет“. От името на вносителите народният представител Димчо Михалевски изрази съгласие с направените бележки. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “за” – 14 народни представители, без “против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие,

Предложенията във внесения от народните представители от Политическа партия ГЕРБ Законопроект за изменение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие са свързани с две съществуващи в сегашните текстове на закона императивни разпоредби, ограничаващи строителството в териториите по Черноморското крайбрежие. Второто ни предложение е свързано с въведената забрана за разполагане на преместваеми обекти в зона „А”. По отношение на първото предложение – то е прието още с приемането на закона през 2007 г., като законът е в сила от 1 януари 2008 г. Тогава, всички добре си спомняме, беше бумът на строителството по Черноморието и много често пристигащите туристи бяха принудени да се разхождат сред изграждащи се сгради, бетоновози и така нататък. Безспорно тази забрана беше необходима и беше въведена със закона по искане и на кметовете от черноморските общини.

забранява извършването на строителни и монтажни работи в курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища по Черноморското крайбрежие за периода от 15 май до 1 октомври. От обхвата й са изключени единствено случаите на неотложни аварийни ремонтни работи, а с допълнение на закона от месец март миналата година – геозащитните мерки и дейности. Смятаме, че тази забрана е в противоречие с основните принципи, даващи възможност на общините от Черноморското крайбрежие сами да определят и да провеждат собствена политика в областта на туризма, отчитайки спецификата на отделните населени места и курортни територии, защитавайки и местните интереси. Защо това е така? Летният сезон не във всички селища е с еднаква продължителност. В някои от териториите по Черноморското крайбрежие той започва едва през юли и приключва още през месец август. Сега съществуващата забрана би могла евентуално да се окаже ефективна единствено в големите национални курорти. Действително от 15 май до 1 октомври дори и в тях няма толкова много туристи колкото имаше в предходните години. Не цялата територия на Черноморското крайбрежие е курортна зона. В по-големите населени места част от жилищните комплекси, разположени по Черноморското крайбрежие кварталите, дори и промишлените зони са близо до морето, така че по никакъв начин тези зони не биха могли да се определят като туристически. Не виждаме логика тези забрани да действат и по Тук трябва да обърнем внимание и на обстоятелството, че в голяма част от черноморските общини все още няма изработени общи устройствени планове и няма категорично определение кои територии от населените места са курортни. Именно поради тази причина забраната обхваща строителните граници на населените места. През изминалите години са правени редица изменения и допълнения на този закон, но никога не и по отношение на съществуващата забрана за строителство. Законодателят е пропуснал да отчете настъпилите промени в страната ни след 2008 г., когато България е приета за член на Европейския съюз и има възможност да се ползва от средствата на Общността в рамките на кохезионната политика. Общините са основен бенефициент по оперативните програми в областта на околната среда, социалната, образователната, културната инфраструктура. Отговорност на общините е и поддръжката на транспортната, социалната и информационната инфраструктура инфраструктура в общината. Изграждането и ремонтирането на обекти е част от капиталовата програма или резултат от спечелени европроекти. С европейски средства се финансира рехабилитацията на отсечки от пътната мрежа, сгради от социалната, здравната, образователната и културната инфраструктура. От особена значимост за опазване чистотата на Черно море, както и за подобряване на икономическата среда, условията на живот на гражданите и създаване на възможности за развитие на туризма са и реализираните от черноморските общини проекти за разширение и рехабилитация на ВиК-мрежите, изграждане на пречиствателни станции за отпадни води и осигуряване на дълбоководно заустване на пречистените води в населените места по Черноморското крайбрежие. За тези комплексни и сложни проекти е необходимо да се гарантира навременно изпълнение предвид необходимостта да бъдат изпълнени изискванията на екологичното законодателство и да бъдат спазени сроковете за оползотворяване на европейските средства в рамките на сроковете по регламента. Сключените договори по тези проекти са с указани срокове за извършване на строително-монтажните строително-монтажните работи и много често една от основните предпоставки за неспазаване на тези срокове се явява точно въпросната разпоредба, която на практика ограничава възможността за строителство и го свежда в периода – 15 май до 1 октомври на годината, пет месеца и половина през цялата година, изключвайки зимните месеци, които не винаги са благоприятни за извършване на каквито и да било строително-монтажни работи. Смятаме, че това ограничение представлява реален риск за навременното и успешно изпълнение на общинските проекти. Следва да обърнем внимание, че подобна забрана за строителство съществува единствено по отношение на черноморските общини, въпреки че в България има обявени курорти с национално значение не само по Черноморието. Това са курорти и с целогодишен туризъм – Велинград, Сандански, Павел баня, Хисаря и така нататък. В тях извършването на строителни работи не е забранено със специален закон, евентуално се ограничава със заповед на кмета на съответната община, но много често, знаем, това не се прави. В този смисъл донякъде разпоредбата се явява и дискриминационна по отношение на черноморските общини. Какво предлагаме? Предлагаме общинският съвет сам да определя тази забрана, като прецени точно на коя територия, в кой период от летните месеци от туристическия сезон, в конкретното населено място тя да бъде определена.

всички ние се ползваме от българското Черноморие, това е един от основните приоритети в туризма за нас – сме длъжни да намерим баланса между интересите на местните общини и националната политика в областта на туризма. Точно затова предлагаме, ако общинският съвет по някаква причина не приеме в оказания срок – до 1 март, решение относно предстоящия туристически сезон, то тази забрана да продължи да действа в същите срокове и по отношение на същите територии, както в момента предвижда законът. Защо общинският съвет? Защото ние считаме, че все пак това е освен израз на децентрализация, донякъде работата на общинските съвети е много по-публична през последните години. не съществува подобно решение и общинският съвет не е компетентният орган да приеме това решение, то тази забрана съгласно Закона за устройство на територията, както казах, би могъл да въведе кметът на общината със своя заповед. Всички ние знаем, че работата на кмета е малко по-различна – не толкова публична – от тази на общинските съвети, и като дадем дадем гласност на цялата местна общност би могло да се достигне до по-доброто решение за конкретната община. Второто ни предложение е свързано с въведената през месец март миналата година забрана за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения на територията на зона „А” на Черноморското крайбрежие. С направеното изменение през миналата година се ограничи разполагането на преместваеми обекти и съоръжения в зона „А”, като понастоящем се допуска единствено разполагане на обекти на гражданското обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт, монументални декоративни елементи, пейки, осветителни тела, информационни табла, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници, открити обекти за транспортни и курортни дейности, мрежи и съоръжения за техническата инфраструктура.

в който трябва одобрените схеми за преносваеми обекти в зона „А” и зона „Б”, с изключение на тези за морските плажове, да се приведат в съответствие с изискванията на този закон. Пред какво сме изправени в момента? Уважаеми дами и господа, в момента сме изправени пред това изправени в момента? Уважаеми дами и господа, в момента сме изправени пред това на градските територии, в урбанизираните територии, попадащи в обхвата на зона „А”, да не могат да се разполагат каквито и да било преместваеми обекти. Това категорично влияе на местния бизнес, категорично ограничава възможностите на общините да събират собствени приходи, ограничава и възможностите на общините да си провеждат например своите фестивални и какви ли не дейности през летния сезон. В това отношение ние считаме, че тази забрана е изключително ограничаваща и следва да се преразгледа. Затова предлагаме отново общинският съвет със специалната Наредба по чл. 54 от Закона за устройство на територията да определя вида и реда за поставяне на преместваемите обекти, както беше до миналата година. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря на госпожа Маджарова.

Благодаря, господин председател. Правя процедура с предложението и апелът към ръководството за дебатите в утрешния ден да поканите да присъстват министърът на регионалното развитие, в чиято компетентност е политиката по управление на Черноморското крайбрежие, защото не трябва да забравяме, че Черноморското крайбрежие и морският бряг са изключителна държавна собственост, която се управлява от това министерство. Искам да чуем мнението на министъра по провежданата политика. Също така да поканим и министъра на инвестиционното проектиране, който също има отношение по провежданата политика, по отношение на строителната забрана, още повече и неговият коментар напоследък, че той също смята, че няма нищо лошо в това да се строи на морския бряг – една много интересна тема, която е важно да бъде дискутирана тук, в Народното събрание. Благодаря. Благодаря, госпожо Павлова. Моля да бъдат информирани и двамата министри. Ако няма причини, които обективно да ги възпрепятстват, да присъстват и участват в дискусиите по тези два законопроекта. Съобщение за парламентарен контрол на 7 февруари 2014 г., петък, 11,00 ч.: 1. Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев ще отговори на 9 въпроса от народните представители Димитър Бойчев и група народни представители, Хюсеин Хафъзов, Миглена Александрова – 2 въпроса, Волен Сидеров, Димитър Димов – 2 въпроса, Павел Шопов и Венцислав Лаков. 2. Министърът на културата Петър Стоянович ще отговори на питане от народния представител Хюсеин Хафъзов. 3. Министърът на външните работи Кристиан Вигенин ще отговори на 7 въпроса от народните представители Волен Сидеров, Десислава Атанасова, Гален Монев – 2 въпроса, Адриан Асенов и Венцислав Чуколов – 2 въпроса. 4. Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев ще отговори на 9 въпроса от народните представители Владимир Тошев, Андон Андонов – 2 въпроса, Красимира Атанасова и Николай Апостолов, Калина Петрова и Николай Александров, Борис Цветков – 3 въпроса, и Магдалена Ташева.

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева ще отговори на 8 въпроса от народните представители Джевдет Чакъров и Мехмед Атаман, Джевдет Чакъров, Лиляна Павлова, Красимира Атанасова и Николай Апостолов, Иван Вълков, Павел Шопов, Станислав Иванов, Снежана Дукова, и Иван Вълков и група народни представители и на 2 питания от народния представител Лиляна Павлова. 8. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов ще отговори на 10 въпроса от народните представители Ивайло Московски - 2 въпроса, Станислав Иванов и на 2 питания от народните представители Лиляна Павлова, и Петя Аврамова и Тотю Младенов. 9. Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще отговори на питане от народния представител Йорданка Йорданова. 10. Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова ще отговори на 3 въпроса от народните представители Гален Монев, Даниела Савеклиева, и Станислав Станилов. 11. Министърът на отбраната Ангел Найденов ще отговори на въпрос от народния представител Гален Монев.

от народните представители Павел Христов, Лиляна Павлова, Емил Радев, Красимира Атанасова, Николай Апостолов и Нели Петрова; - заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев на 2 въпроса от народните представители Тотю Младенов и Петя Аврамова, и Ради Стоянов; министърът на финансите Петър Чобанов на въпрос от народния представител Страхил Ангелов; - министърът на околната среда и водите Искра Михайлова на въпрос от народния представител Даниела Савеклиева; - министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов на въпрос с писмен отговор от народните представители Станислав Владимиров и Евдокия Асенова; - министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова на 3 въпроса от народните представители Десислава Атанасова – 2 въпроса, и Пенко Атанасов и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Даниела Дариткова – 2 въпроса, и Десислава Атанасова.

към заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова; - питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева; питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева. Поради служебен ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на земеделието и храните Димитър Греков. Следващото заседание, уважаеми дами и господа, ще бъде утре, петък, 7 февруари 2014 г., от 9,00 ч. Закривам заседанието.